Virðulegur forseti. Greiðsluþök eru allt of há í greiðslukerfi lyfja, sérstaklega hjá eldri borgurum, öryrkjum og þeim sem eru á lægstu launum.

Ég vil því spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra í fyrsta lagi: Hefur ráðherra gögn um það hvort fækkun hafi orðið á því að fólk leysi út lyfjaskammta á áætluðum tíma

ekki fjölskyldur að þurfa að greiða fullt verð til að leysa út lyf allra meðlima í sama mánuði? Kæmi t.d. til greina að kveða á um hámark á greiðsluþátttöku einnar fjölskyldu í hverjum mánuði?

einstæða móður með þrjú, fjögur börn þá er það verulegur kostnaður ef það hittist svoleiðis á að allir í fjölskyldunni eru á sama greiðslutímabili, sem er kannski ekkert líklegt en það getur átt sér stað. Og í því árferði sem er núna, það er verðbólga og húsaleiga og annað hefur hækkað ótrúlega mikið þannig að fólk á varla fyrir neinu orðið öðru en húsaleigu og maður þakkar fyrir að eiga fyrir mat, hvort það sé ekki tími til að

Þetta voru þríþættar spurningar. Í fyrsta lagi mjög athyglisverð spurning um það hvort fækkun hafi orðið á því að fólk leysi út lyfjaskammta á áætluðum tíma þegar nýtt tímabil lyfjakaupa hefst

þó verið fregnir um að einstaklingar séu að gera slíkt til að fá lyf á lægra verði. Þetta finnst mér ástæða til að skoða betur á þessum grunni

til að leysa út lyf allra í sama mánuði — það er rétt sem hv. þingmaður kemur hér inn á að þegar fleiri en einn aðili í stórri fjölskyldu er að kaupa lyf þá skiptir þetta mjög miklu máli

Ef sett væri hámark á greiðsluþátttöku einnar fjölskyldu í mánuði er hætta á mismunun eftir fjölskyldustærðum. Einstætt foreldri myndi þá greiða hlutfallslega meira fyrir lyf en hjón og sambúðarfólk eins og kerfið er upp

lyfjaverð sífellt að hækka eins og hv. þingmaður benti á. Það er heimild til staðar fyrir einstakling að dreifa kostnaði vegna lyfjakaupa honum að kostnaðarlausu. Undir þetta falla einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með að greiða lyf vegna lágra tekna eða óvænts lyfjakostnaðar. Einstaklingur þarf að gera samning við lyfsala um greiðsludreifingu lyfja sem eru með greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga.

Ég er kominn á þá skoðun eftir þessa fínu fyrirspurn að taka upp heildarendurskoðun á greiðsluþátttöku en halda áfram með það markmið að draga úr greiðsluþátttöku sem vissulega hefur verið

vegna þess að þó að tölvukerfi sjúkratrygginga nái kannski ekki að töfra fram þá stöðu sem margt fólk býr við, að þurfa að neita sér um þann þátt heilbrigðisþjónustu sem lyfjakaup eru, þá eigum við fullt af tölum sem sýna það annars staðar. Ég fletti t.d. upp hérna ágætri könnun sem Varða, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, gerði fyrir ASÍ og BSRB og þar kemur fram að tæp 7% fólks hafa neitað sér um að leysa út lyf.

Ég tek undir að það þurfi að leita allra leiða til að hafa þetta sem einfaldast. Auðvitað þekkjum við það að þegar við setjum á kerfi þá þarf að halda utan um það. Að sama skapi var það sem sló mig að þetta er þetta er ekkert eina dæmið. Það skortir oft rauntímagögn til að glöggva sig nákvæmlega á aðstæðunum og hvað er við að fást og hvaða fjárhæðir við höfum til ráðstöfunar til að ná utan um þetta. Mér finnst þessi fyrirspurn og þessi umræða hér draga það bara skýrt fram að við getum alltaf gert betur. Þetta er auðvitað nauðsynlegur partur af heilbrigðisþjónustu.

þar sem við erum svona að reyna það. Þetta er dæmi um það þegar við setjum plástur á kerfin okkar til að styðja og hjálpa — meiningin er góð. Mér finnst þessi umræða draga það fram að við þurfum að að fara í saumana á kerfinu og hvernig við getum haldið utan um það. Hluti af þessari umræðu er auðvitað lyfjaverð

varð frekar neikvæð þróun innan heilbrigðiskerfisins varðandi þjónustu við þann hóp sem leitar sér kynstaðfestandi heilbrigðisþjónustu.

Kynstaðfestandi aðgerðir voru ekki settar í þann forgang sem þeim hæfði og fyrir vikið þá lengdust og lengdust allir biðlistar. Ég ætla samt ekki að tala um þá biðlista sem slíka hér og nú, biðlistana sem fólk býr við þegar það er komið í þjónustu transteymanna,

þannig að það er bara allt stopp hjá ákveðnum hópi varðandi þjónustu. Nei, það sem mig langar að ræða hér er biðin eftir því að komast í þjónustuna. Þetta er í rauninni biðlistinn eftir því að komast á biðlista. Það eru einhverjar tölur til hér í þingskjölum. Ég fletti upp fyrirspurn sem hæstv. ráðherra svaraði hér fyrir ári. Þar kom fram að 37 börn biðu í mars 2022 eftir því að komast að hjá transteymi barna. Meðalbiðtími væri sjö mánuðir og hefði eitthvað styst frá meðaltalinu sem var fyrir áramótin.

Þetta eru almenn viðmið og hér er ekki tekið tillit til eðlis þjónustunnar, þótt bráðatilvik séu auðvitað ekki inni í þessum viðmiðum. En hver ásættanlegur biðtími er hlýtur að vera háð mörgum breytum, huglægum og hlutlægum, og því er kannski erfitt fyrir mig að standa hér og fullyrða um það hvað er ásættanlegt. Ég myndi leyfa mér að segja að alla jafna væri best að hafa biðtíma sem stystan

Þetta er líka svipuð þróun og hefur átt sér stað víða um heim. Teymin eru tvö innan Landspítala, fyrir börn og fullorðna. Transteymið fyrir börn er starfrækt innan BUGL og fjöldi tilvísana þangað hefur þrefaldast

119 tilvísanir árið 2021 og 125 árið 2022. Því er augljóst að eftirspurn eftir þjónustu, bæði fyrir börn og fullorðna, hefur verið langt umfram getu og og við verðum að horfast í augu við það. Landspítalinn hefur hafið vinnu við að endurskoða þjónustuna í heild. Það þarf að fjölga stöðugildum fagfólks í báðum teymum og þetta er mjög fjölþætt þjónusta sem við þurfum að

til þess að taka undir og leggja áherslu á að það er gríðarlega mikilvægt að stytta biðtímann, bæði þegar kemur að þjónustu hvað varðar málefni trans ungmenna en svo líka auðvitað fullorðinsteymisins. Ég vil nota tækifærið til að brýna hæstv. ráðherra áfram í því að gefa þessu máli það vægi

með margt á sinni könnu en þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli og ég þakka málshefjanda líka fyrir að minna á þessi mál. Það er ekki nóg að setja lög,

ákvæði við því að neyða, blekkja eða hóta fólki til að gangast undir meðferðir í þeim tilgangi að bæla eða breyta kynhneigð. Það er sérstaklega mikilvægt að við klárum þetta mál í vetur í ljósi stöðunnar eins og hún er. Við erum með lög sem eiga að vernda þennan hóp fólks, hinsegin fólk. Biðlistar lengjast þar eins og víða, allir eru að reyna að gera sitt besta en það er þessi blettur á lögunum. Við þurfum að tryggja hag fólks

Frú forseti. Hæstv. ráðherra fór ágætlega yfir það hvernig eftirspurn eftir þjónustu transteymanna hefði aukist hratt á síðustu árum. Ég held að þetta sé sennilega einhver besti dómurinn sem við eigum yfir lögum um kynrænt sjálfræði.

og notið þeirrar virðingar sem fylgdi fullu lagalegu jafnrétti. Þess vegna skiptir svo gríðarlega miklu máli að innleiðingin sé eins og best verður á kosið, vegna þess að þótt fjöldinn hafi aukist hratt þá er þetta enginn fjöldi sem heitið getur. Þetta er ekki það stór hópur að hann sligi nokkurt kerfi

þá elur þessi bið af sér ný vandamál hjá fólki sem tekur kannski lengri tíma að ná utan um. Því mun kostnaður kerfisins í heild væntanlega lækka við það að veita þessu fólki þjónustu fyrr og betur.

Ég vildi kannski leggja til að ráðherrann ætti samtal við hagsmunasamtök hinsegin fólks og Trans Ísland til að sjá hvort ástæða væri til að endurskoða þessi mál samhliða því að hann lagaði þau.

og ég heiti því hér og nú að gera það sem í mínu valdi stendur til þess. Ég þakka að öðru leyti fyrir þessa góðu umræðu.

Frú forseti. Einmitt þegar ríki heims eru farin að ná saman um metnaðarfullar aðgerðir í loftslagsmálum þá koma hagsmunaöflin úr hinni áttinni og sýna hvers þau eru megnug.

sem er með bein tengsl við olíu- eða gasiðnað, hefur bara vaxið í veldisvexti. Þannig var fundið út að 636 einstaklingar hefðu mætt á síðustu ráðstefnu COP27, sem haldin var í Egyptalandi, til þess að tala máli olíu og gass á ráðstefnu sem í grunninn ætti að snúast um að

vann að því að orðalagið „rót vandans er jarðefnaeldsneyti“ yrði tekið úr textanum af því að það stuðaði olíuríkið. Noregur, stærsta olíuframleiðsluríki Evrópu, vann í því að ná niður orðalagi varðandi samdrátt í losun og svo má áfram telja. Kína var þarna að gera sig gildandi og fleiri. Mig langar að spyrja ráðherra í dag hver afstaða hans sé til þess að næsta ráðstefna verði ekki bara plöguð af því að einstaklingar mæti þangað með skírteini til að hafa áhrif á viðræður, heldur verði viðræðunum beinlínis stýrt

en hann stýrir og hefur um nokkurt skeið stýrt ríkisolíufyrirtæki Abú Dabí. Munu íslensk stjórnvöld hvetja ríkisstjórn Sameinuðu arabísku furstadæmanna til að draga tilnefninguna til baka baka eða grípa til einhverra aðgerða til að byggja undir trúverðugleika samtalsins? Það getur ekki verið að refur eigi að stýra samningaviðræðum inni í hænsnakofa.

Þetta er virðingarstaða til eins árs í senn þar sem fylgt er ákveðnum reglum Sameinuðu þjóðanna og loftslagssamningsins. Formennska á COP-fundum er ákveðin hverju sinni af einum af fimm ríkjahópum Sameinuðu þjóðanna. Ríkjahópar skiptast á formennsku sem fer yfirleitt saman við gestgjafahlutverk. Á þessu ári er það á könnu hóps ríkja í Asíu og Kyrrahafi að bjóða fram fundarstað og formennsku.

Það er ekki beinlínis kosið um þetta embætti og Ísland eða önnur ríki geta ekki fengið annan til. Það er auðvitað hlutverk formanns COP og metnaðarmál fyrir gestgjafa hverju sinni að tryggja gott þing með góðri niðurstöðu og ég efast ekki um að komandi formaður reyni þar sitt besta. Þar hafa þó úrslitaáhrif ríkin sjálf en ekki formaðurinn því að niðurstaða þarf að nást með samhljómi aðildarríkja.

Sameinuðu arabísku furstadæmin eru olíuframleiðsluríki eins og fjölmörg önnur á þessum slóðum og á heimsvísu. Þau hafa þó gert meira en mörg önnur ríki til að undirbúa hrein orkuskipti og framtíð sem byggir á öðru en jarðefnaeldsneyti og þau hýsa m.a. skrifstofur alþjóðasamtaka um endurnýjanlega orku, IRENA, sem Ísland og flest ríki eru aðilar að. Það er þó alveg skýrt tekið fram, virðulegi forseti, að ég er ekkert að verja ástandið í þessum ríkjum frekar en öðrum. Ég hef svo sem beitt mér í mínum fyrri störfum fyrir ýmsu sem tengist þeim ríkjum sem hv. þingmaður vísaði til. En það er hins vegar mikilvægt að fá olíuframleiðsluríki að borðinu í loftslagsmálum eins og önnur. Það er vissulega auðvelt fyrir okkur Íslendinga að setja okkur á háan hest þegar kemur að hreinum orkuskiptum þar sem við erum með einna hæst hlutfall endurnýjanlegrar orku í okkar orkubúskap og nær eina ríkið sem notar eingöngu endurnýjanlegar orkulindir til rafmagnsframleiðslu og húshitunar. En við getum þó gert enn betur, bæði í því að draga úr okkar losun og við að aðstoða aðra í loftslagsverkefnum og hreinum orkuskiptum. Efnahagskerfi heimsins er enn að langmestu leyti knúið af jarðefnaeldsneyti og við þurfum að eiga hreinskilið samtal um hvernig við getum breytt því. Það er vissulega misjafn sauður í mörgu fé á COP-þingum loftslagssamningsins en við náum skammt ef þau eiga bara að vera keppni í dyggðaskreytingu þar sem rík lönd á borð við Ísland sem nota mikla orku setja ofan í við önnur lönd sem okkur finnst standa lakar.

Það er auðvitað mikil þraut. Það að eiga samtal við ríki þýðir ekki að íslensk ríkisstjórn eða íslensk stjórnvöld séu með neinum hætti að skrifa undir allt það sem þau ríki gera, hvort sem það er á vettvangi loftslagsmála eða annarra mála, ég tala nú ekki um mannréttindamála, það kemur svona upp í hugann, virðulegi forseti, þegar við ræðum um ýmis þessi lönd. Þannig að, virðulegi forseti, ég skil spurningar hv. þingmanns og þau sjónarmið sem þar liggja að baki. Ég vona að mér hafi tekist að svara þeim svo gagn sé að.

sér markmið um að draga saman framleiðslu olíu og gass. Þannig er t.d. á teikniborðinu næstu þrjú árin að auka framleiðslu, þá væntanlega fyrirtækisins sem Sultan Al Jaber stýrir, svo mikið að það myndi valda losun upp á 2,7 gígatonn af koltvísýringi.

Þó svo að þetta sé samtal á milli nærri 200 ríkja þar sem komist verður að sameiginlegri niðurstöðu hefur formaðurinn mikið um þá niðurstöðu að segja. Hæstv. ráðherra segir að það væri einsdæmi ef Ísland myndi gera athugasemd við formennsku ráðstefnunnar. En það er líka einsdæmi að forstjóri olíufyrirtækis stýri svona ráðstefnu.

Það er harla ólíklegt, að því gefnu að gestgjafaríkið sé með formann, að það sé ekki einhver aðili sem sé tengdur þessari framleiðslu sem hefur náttúrlega einkennt þetta ríki. En hv. þingmaður bendir líka réttilega á að þeir hafi

enginn að segja að þetta verði auðvelt eða sé auðvelt. En ég held að það sé mjög erfitt ef ekki útilokað, þar þar sem allir þurfa að taka þátt til að árangur náist, að taka ekki samtalið.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka ráðherra fyrir að koma hingað í dag og eiga samtal við mig um hvort unnið sé að endurskoðun á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun og hvort það sé að hluta til eða í heild. síðasta þingi náðum við mikilvægum árangri þegar losað var um margra ára stöðnun vegna rafmagns. Sú sem hér stendur telur rammaáætlun vera mikilvægt stjórntæki þegar kemur að vernd svæða og orkunýtingu, en í ljósi þess ástands sem hér er uppi í orkumálum, þ.e. hvernig við ætlum að bregðast við aukinni orkuþörf á sama tíma og við höfum sett okkur metnaðarfull markmið um orkuskipti, er að mínu mati óumflýjanlegt að endurskoða löggjöfina og hvernig hún nýtist okkur. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að lög um verndar- og orkunýtingaráætlun verði endurskoðuð frá grunni til að tryggja ábyrga og skynsamlega nýtingu og vernd virkjunarkosta á Íslandi. Reynsla síðustu ára hefur svo sannarlega sýnt okkur hversu mikilvægt það er að hefja þessa vinnu strax og það helst í gær. Í vinnu umhverfis- og samgöngunefndar á síðasta þingi við svokallaða rammaáætlun 3 var einnig farið vel yfir mikilvægi þess að ráðist yrði í þessa vinnu.

En ég velti því samt fyrir mér hvort við höfum aðrar leiðir til þess að friða viðkvæmar náttúruperlur en að friðlýsa heilu vatnasviðin, hvort það sé hægt að friðlýsa kostina án þess að öll vatnasviðin liggi undir, en að við okkar vinnu þurfi ávallt að gæta þess að ganga ekki lengra en þörf er á.

Að baki því liggja þjóðhagslegir hagsmunir. Með því að skerða nýtingu heilla vatnasviða erum við einmitt að binda hendur þjóðarinnar gagnvart því að nýta auðlindir sínar um ókomna tíð. Að mati nefndarinnar þykir það nauðsynlegt að ráðherra meti fjölda raskaðra og óraskaðra vatnasviða á Íslandi, nauðsyn friðlýsingar þeirra í heild sinni í stað áhrifasvæðis einstakra virkjunarkosta, stöðu slíkra friðlýsinga í dag og fjölda vatnasviða í nýtingu og við þá vinnu þurfi að horfa sérstaklega til tengsla við vatnaáætlun. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Hefur ráðherra hafið þessa vinnu sem nefndin kallaði eftir? Og ef svo er, hvenær gerir ráðherra ráð fyrir því að þeirri vinnu ljúki?

málasviði, getum við sagt. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að endurskoða eigi frá grunni lög um verndar- og orkunýtingaráætlun. Markmið þeirrar endurskoðunar sé að tryggja nýtingu orkuauðlinda með hagkvæmum og sjálfbærum hætti.

Að auki liggur fyrir að þó svo að virkjunarkostir í Skjálfandafljóti hafi verið samþykktir í verndarflokk áætlunarinnar var það mat meiri hlutans að beðið yrði með friðlýsingu þeirra verndarsvæða þar til lögin hafa verið endurskoðuð og þar með mati á friðlýsingu heilla vatnasviða. Í stjórnarsáttmála kemur einnig fram að setja eigi sérstök lög um nýtingu vindorku með það að markmiði að einfalda uppbyggingu vindorkuvera til framleiðslu á grænni orku. Áhersla verði lögð á að vindorkuver byggist upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum þar sem unnt verði að tryggja afhendingaröryggi. Mikilvægt sé að breið sátt ríki um uppbyggingu slíkra vindorkuvera og tillit sé tekið til sjónrænna áhrifa, dýralífs, og þá sérstaklega fuglalífs, og náttúru. Í því samhengi verði tekin afstaða til gjaldtöku fyrir slíka nýtingu. verði tekin afstaða til gjaldtöku fyrir slíka nýtingu. Þá verði mótuð stefna um vindorkuver á hafi. Í samræmi við þetta setti ég á fót tvo starfshópa, annars vegar starfshóp sem hefur það verkefni að fjalla um vindorku á landi og gera drög að lagafrumvarpi, og hins vegar starfshóp um vindorku á hafi. Einnig setti ég sérstaka vinnu í að skoða það hver væri reynsla og umhverfi

sem niðurstaða eða stöðutaka þessa hóps verður gerð opinber í kjölfarið vegna þess að þetta er þannig mál

sem skyldi í langan tíma, að við gerum það ekki og náum ekki breiðri sátt nema að gefa okkur tíma til umræðu þar sem allir þeir aðilar sem áhuga hafa á málinu og tengjast því hafa aðgang að

Þá er mikilvægt að hafa í huga að nú þegar liggja fyrir ábendingar frá ólíkum aðilum um hvaða atriði þurfi að endurskoða í löggjöfinni. Við höfum því ákveðinn grunn til að vinna út frá þegar við metum það sem svo að tímabært sé að hefja vinnuna formlega. Virðulegi forseti. Málið er af þeirri stærðargráðu að umræðan er algjör forsenda þess að árangur náist. Það væri svolítið skrýtið ef við værum

Þar sem líka er kveðið á um endurskoðun laganna, eins og segir í stjórnarsáttmála og var rakið hér að ofan, þá þarf að horfa til þess að skapa traust á þessu ferli og útrýma allri tortryggni

Ef ég man rétt þá var þetta atriði sem hv. málshefjandi minnist á varðandi vatnasviðin bara útkljáð ágætlega af ráðuneyti hæstv. ráðherra með minnisblaði sem við fengum, þar sem staðhæfingar Landsvirkjunar um að óheimilt væri að friðlýsa heil vatnasvið með þeim hætti sem gert hafði verið.

og algjör óþarfi að vera að ráðast á þær örfáu ósnortnu ár sem við eigum í landinu. Nóg hefur nú verið tekið af öðrum.

hátt — af því að við vorum að koma inn á verndar- og nýtingaráætlunina áðan og friðlýsingu. En mig langar að koma inn á annað mikilvægt málefni sem hefur að mínu mati ekki fengið nægilega athygli, sem er samspil náttúruhamfara og orkuöryggis.

og við búum við þá staðreynd að náttúruhamfarir geta haft áhrif á innviði okkar með þeim afleiðingum að valda straumleysi jafnvel á stóru svæði. Til að mynda ef við horfum á það að til eldgoss kæmi í Bárðarbungu þá gæti það valdið víðtæku og alvarlegu straumleysi á höfuðborgarsvæðinu sem væri í rauninni ekki hægt að

Dýrahræ eru skilgreind sem landbúnaðarúrgangur samkvæmt reglugerð um urðun úrgangs. Samkvæmt 7. gr. reglugerðarinnar er einungis heimilt að urða dýrahræ, smitandi sláturúrgang og annan smitandi landbúnaðarúrgang að fengnu leyfi Umhverfisstofnunar og að höfðu samtali við héraðsdýralækni. Samkvæmt núverandi lögum er aðeins heimilt að urða hluta af dýrum og brenna skal svokallaða áhættuvefi, t.d. heila og mænu. En staðan er þannig að núverandi lög og reglur ganga hreinlega ekki upp sökum þess að úrræðin vantar. Það er einungis einn brennsluofn til staðar hér á landi til að brenna hræ og annar hann ekki þörf. Söfnun hræja og förgun er bæði mjög dýr og erfið í framkvæmd, m.a. vegna varnarlína. Nokkur sveitarfélög hér á landi hafa boðið upp á þá þjónustu að safna saman dýrahræjum af sjálfdauðum dýrum og dýrum sem lógað er vegna sjúkdóma og sláturúrgangs sem fellur til og koma til förgunar en það er varla í boði lengur.

Þetta getur skapað erfiðleika fyrir bændur, t.d. í mjólkurframleiðslu, sem þurfa að gefa upplýsingar um hvernig þeir losa sig við dýrahræ til að fá útgefið starfsleyfi. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. ráðherra:

starfa í landbúnaði og þetta verkefni sem hv. þingmaður vísar til hefur svo sannarlega ekki farið fram hjá þeim sem hér stendur. Dýrahræ og sláturúrgangur falla undir hugtakið aukaafurðir úr dýrum. Hugtakið tekur til heilla skrokka eða skrokkhluta skrokkhluta dýra, afurða úr dýraríkinu eða annarra afurða fenginna af eða úr dýrum, sem ekki eru ætlaðar til manneldis. Í stuttu máli má segja að aukaafurðir úr dýrum séu þeir hlutar dýra sem ekki eru notaðir í matvæli, stundum talað um sem dýraleifar.

Aukaafurðir úr dýrum eru flokkaðar í þrjá áhættuflokka og er það sú flokkun sem stýrir því hvernig meðhöndla beri afurðina sem og hvernig hana megi nota síðar. Þannig getur verið heimilt að nýta sumar aukaafurðir, svo sem í framleiðslu á dýrafóðri, mjöli eða moltu.

Áhættuvefir geta fallið til við venjubundna slátrun eða þegar upp koma sjúkdómar og fella þarf búfénað. Sumir sláturleyfishafar hafa leyst förgun áhættuvefja frá eigin starfsemi með því að setja upp brennsluofna við afurðastöðvar. Í öðrum tilvikum hafa áhættuvefir frá sláturleyfishöfum verið fluttir til brennslu í Kölku sorpeyðingarstöð í Reykjanesbæ. Hvað varðar sjálfdauð dýr og önnur dýrahræ frá bændum, úrgang frá heimaslátrun og dýrahræ og annan úrgang sem fellur til koma smitsjúkdómar og grípa þarf til niðurskurðar, þá hefur almennt tíðkast að farga slíkum aukaafurðum með brennslu í Kölku sorpeyðingarstöð eða með urðun á viðurkenndum urðunarstöðum.

sem og úrgangs frá heimaslátrun. Í því samhengi er mikilvægt að hafa í huga að það er lögbundið hlutverk sveitarstjórna að sjá um að starfræktar séu móttöku- og söfnunarstöðvar fyrir úrgang sem fellur til

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka þessa umræðu sem hér fer fram um förgun dýrahræja og sláturúrgangs sem er óhjákvæmilegur fylgifiskur matvælaframleiðslu þar sem byggt er á að framleiða matvæli úr afurðum dýra. Það er mikilvægt að standa vel að förguninni og gæta hreinlætis og öryggis en á sama hátt mjög mikilvægt að finna lausn og úrræði sem stenst kröfur án þess að skapa ný vandamál, svo sem eins og nýja smithættu eða óhóflegan flutningskostnað. Mikilvægt er að skoða það strax í upphafi hvernig hægt er að ná utan um þann hluta verkefnisins því að óhjákvæmilega fellur kostnaðurinn af förguninni á einhvern, hvort sem það eru bændur,

það sé verið að skoða frekari sviðsmyndir, hvernig honum hugnist sú hugmynd sem hefur verið rædd varðandi förgun dýrahræja með færanlegum brennsluofnum milli landsvæða sem gæti einmitt létt á þessu álagi sem sannarlega er mikið. Birtingarmynd þess verður gjarnan mjög alvarleg þegar upp koma alvarleg atvik eins og t.d. riðusmit sem við upplifðum hérna fyrir nokkrum árum síðan. Hin spurningin lýtur að skrá yfir svæði sem á að verða til innan tveggja ára frá setningu reglugerðar um skrá um mengaðan jarðveg. Það þýðir að sú skrá hefði átt að liggja fyrir núna 1. janúar sl., skrá yfir svæði þar sem er mengaður jarðvegur eða þar sem grunur er um mengun, sem skal vera tilbúin að þessum tveimur árum liðnum. Þetta er líka ákveðin forsenda þess, vegna þess að við vitum um umfang sem er mjög mikilvægt, að við náum utan um það hvar mengunin liggur á meðan við verðum á sama tíma (Forseti hringir.) að reyna að koma í veg fyrir að hún skapist, þá með aukinni brennslugetu á sóttmenguðum úrgangi.

einkum með því að hafa ekki komið fram með viðeigandi kerfi til að meðhöndla dýraleifar með þeim hætti sem mælt er fyrir í lögunum né eftirlitskerfi til að tryggja að þessum lagafyrirmælum sé fylgt.

Minnisblaðið fjallar um ráðstöfun dýraleifa, þar með talið um ábyrgð sveitarstjórna og mögulegar úrvinnsluleiðir, og er ætlað að varpa ljósi á skyldur sveitarfélaga hvað varðar ráðstöfun dýraleifa, svo og helstu ráðstöfunarleiðir sem nú eru tiltækar og til greina kæmi að byggja upp — tillögur um það. Það er örugglega gott að glugga í þessa samantekt til þess að við komumst áfram í þessari vinnu og getum þá uppfyllt þau skilyrði sem við sjálf höfum sett, auk þess sem hollustu- og verndarlög segja til um.

að ráðuneytið getur ekki gripið inn í og tekið ákvarðanir eða sagt aðilum að fara einhverjar ákveðnar leiðir. Mér þykir það vera hæpið, virðulegi forseti, þar sem þetta er á ábyrgð sveitarfélaganna. Það sem við hins vegar höfum gert, og átt fjölmörg samtöl út af þessu, er að við höfum bara sagt að ef það er eitthvað sem við getum gert til að liðka fyrir að góð lausn finnist þá gerum við það. Það er alveg hárrétt að það verður að huga að smithættu og það þarf að lágmarka flutningskostnaðinn. Færanlegur brennsluofn hefur oft verið nefndur. En ég held að það sé gott að skoða hvað aðrar þjóðir hafa gert sem eru í svipaðri stöðu og við.

Þau eru með sitt fyrirkomulag og ég tel mjög skynsamlegt að skoða og kanna hvort við getum ekki nýtt okkur reynslu þeirra. að finna lausn á þessu og því fyrr því betra, þó að auðvitað munum við hins vegar alltaf sitja uppi með, vegna þess að við erum hér að vinna með hringrásarhagkerfi, að við viljum nýta sem allra mest

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir að taka þátt í þessari brýnu umræðu hér í dag. Á miðhálendi Íslands er að finna einstaka náttúru og stærstu ósnortnu víðerni Evrópu. Þar er fyrir stór þjóðgarður í kringum Vatnajökul og fjöldi þegar friðlýstra svæða. Það hefur verið stefna okkar í VG frá stofnun hreyfingarinnar að leggja ríka áherslu á aukna vernd náttúru Íslands. Stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu er eitt af stóru verkefnunum á þeirri vegferð. Með leyfi forseta vil ég grípa niður í grein forvera ráðherra í starfi, Guðmundar Inga Guðbrandssonar, sem sagði: „Á hálendi Íslands ægir saman beljandi jökulám, fágætum gróðurvinjum, svörtum sandauðnum og sérstæðum jarðmyndunum sem finnast hvergi annars staðar í heiminum á einu og sama svæðinu.“ Það er skylda okkar sem höfum fengið að njóta þessarar miklu náttúru að tryggja aðgengi komandi kynslóða að þessu stórbrotna svæði. Áhrif slíkra garða eru langt umfram verndargildið eitt og sér og tilvist þeirra verið sem vítamínsprauta fyrir aðliggjandi samfélög efnahagsleg verðmæti og fjölda starfa bæði við stofnanirnar sjálfar og vegna afleiddra starfa, en innlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að það fjármagn sem hið opinbera leggur í þjóðgarða skilar sér margfalt til baka. Alls eru 50 heilsársstörf tengd Vatnajökulsþjóðgarði en ég hef lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis að efla enn frekar landvörslu, ekki síst til að sporna við utanvegaakstri. Þjóðgarðar hafa mikið aðdráttarafl og bjóða upp á ótal möguleika í efnahagslegum ávinningi á sama tíma og vernd náttúrunnar er höfð að leiðarljósi. Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra að eftirfarandi: Hver er staðan á þeirri vinnu að stofna þjóðgarð á þegar friðlýstum svæðum og jöklum á þjóðlendum á hálendinu með breytingu á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð, sem er eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar samkvæmt stjórnarsáttmála hennar? hennar? 2. Telur ráðherra mögulegt að friðlýsa stærri hluta af þjóðlendum svo tengja megi svæði saman í samfelldum þjóðgarði á hálendinu þegar friðlýst svæði og þeir jöklar sem ekki eru friðlýstir, að hluta eða í heild,

Starfshópurinn hefur skilað skýrslu til mín og hún hefur nú verið gerð opinber en skýrslunni er ætlað að vera grunnur fyrir frekari skoðun á þessu málefni og hjálpa til við þær ákvarðanir sem teknar verða um framvindu þessa máls.

Hins vegar er horft til mikilvægra stefnumiða eins og rafrænnar umbreytingar, betri þjónustu, fjölgunar starfa á landsbyggðinni, fjölgun starfa óháð staðsetningu og uppbyggingar og þróunar eftirsóknarverðra vinnustaða fyrir öflugt fagfólk.

þegar nærsamfélagið er hvað öflugast og hefur forystu um viðkomandi svæði. Við skulum ekki bara tala um þjóðgarð á hálendinu, Ég var núna bara að koma af einstaklega ánægjulegri stund þar sem við við vorum að vígja gestastofu í Snæfellsjökulsþjóðgarði. Það er alveg skýrt dæmi um það hvernig er hægt að gera hlutina einstaklega vel.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrirspyrjanda sínar mjög svo góðu spurningar og hæstv. ráðherra fyrir svörin. Mig langar bara í framhaldi af því sem hæstv. ráðherra sagði, og kom stuttlega inn á svör við spurningum um hvaða svæði hann sæi fyrir sér að gætu átt þarna undir,

í ýmsum málum er varða sveitarfélögin, hvað varðar skipulagsvald, hvað varðar ýmislegt. Þar getum við bæði horft til náttúruverndar og við getum horft til sjókvíaeldis, við getum horft á alls konar þætti. Mér þætti ákaflega gott að sjá að um svona málefni næðist góð og breið sátt. Því vil ég taka undir það hvað varðar Vatnajökulsþjóðgarð. Þar hef ég ekki annað heyrt en að um hann sé mikil ánægja. Auðvitað eru öll svona verkefni flókin og þau eru af mikilli stærðargráðu og þau taka langan tíma. Ég hef rætt við aðila erlendis frá sem meta það svo að 10, 20 ár séu ekkert

Því vil ég bara segja að sporin geta líka verið þannig að þau verði bara að göngustíg, greiðum og færum. Ef við horfum til Vatnajökulsþjóðgarðar þá voru auðvitað alls konar hnökrar